Постъпило е питане от народните представители Ивелина Веселинова Василева и Емил Маринов Христов към Емил Димитров – министър на околната среда и водите, относно предприемане на мерки от страна на Министерството на околната среда и водите за недопускане на нарушения в областта на законодателството по управление на отпадъците. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари 2020 г. предоставя писмените отговори от: - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Виолета Желева; Желева; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Георги Гьоков; Гьоков; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Красимир Янков; - заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народния представител Красимир Янков; Красимир Янков; - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Красимир Янков; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Красимир Янков;

Красимир Янков; - министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Красимир Янков;

- министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Красимир Янков; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Красимир Янков;

Гьоков; - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Георги Гьоков;

Попов; - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Александър Ненков. Преминаваме към изслушването на госпожа Марияна Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика. Тя ще отговори на два въпроса. Първият е от народния представител Павел Шопов относно граждани на Индия, получили работни визи в Република България. Заповядайте, уважаеми господин Шопов, да зададете въпроса. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Вицепремиер, преди известно време, последните дни всъщност, се появиха изказвания и публикации в медиите за това, че цитирам: „Двеста на брой граждани на Индия са получили работни визи за България за нуждите на строителния бранш.“ Моят въпрос към Вас е: вярна ли е тази информация? Ако е така, кои са фирмите, наели тези работници? На каква база са договорили трудовите им възнаграждения? Кои са регионите и населените места, в които са разпределени, и в момента работят и и живеят? Считате ли, че тази политика е добра, че тази политика не прави така, че въпросните лица и чужди работници на практика прескачат стената, която сме изградили около нас, и влизат в България, респективно в Европейския съюз, по този уж законен начин? Всичко това не създава ли натиск върху пазара на труда в насока и в смисъл

която не е лоялна и която ще пречи да се увеличи минималната и средната работна заплата? Не страда ли от това фискът? Това комплекс от въпроси, във връзка с които трябва да се дебатира, да бъде направена тази корекция. Имат ли министерствата, министерствата, за които Вие отговаряте и които са под Вашето ръководство, някакво намерение като държавна политика, тя да бъде коригирана?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

Най-голям брой решения са предоставени в следните икономически дейности: строителство – 51 души; преработваща промишленост – 23 души; създаване и разпространение на информация и творчески продукти – 20 души; хотелиерство и ресторантьорство – 15 души; транспорт, входиране и пощи – 8 души. Също така най-много решения са предоставени за издаването на 89 разрешения за продължително пребиваване, тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“, и 23 разрешения за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз“.

Към 8 януари 2020 г. в процедура по предоставяне на решения са 44 заявления за достъп до пазара на труда на индийски граждани предимно за сектори „Преработваща промишленост“ – 20 души, и „Строителство“ – 18. В Агенцията по заетостта е налична много подробна информация относно вида заетост и секторите на икономическата дейност, в които има допуснати до пазара на труда индийски граждани. Следва да се подчертае, че съгласно българското законодателство гражданите на трети държави, работещи законно на територията на Република България, са равнопоставени на българските граждани по отношение условията на труд и заплащане за съответната длъжност и не е допустим социален дъмпинг. За работещите със „Синя карта на Европейския съюз“ граждани на трети държави се прилага изискването на Директива 2009/50 ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави – за целите на високо квалифицираната трудова заетост брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на работника, гражданин на трета държава, да е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор, каквото е и изискването на чл. 17, ал. 2, т. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Благодаря.

Затова, моля, всички да се придържате към регламента на Правилника, да не увеличаваме неоправдано времето. Ще помоля също и министрите да се включват в това време, което е предоставено от Правилника, за да успеем да свършим

Най-успокоителното от Вашия отговор е, че не са 200 въпросните работници, както медиите съобщаваха. Значително по-малко са и част от тях са дори със „Синя карта“, което е друга графа, и те не влизат в графата „Симеоновци“, както ги наричат в България вече въпросните прескачащи стената чужди граждани в България. Най-обезпокоителното от Вашия отговор е, че никой няма намерение – явно, и Вие като вицепремиер, и в съответните министерства да направят решителна корекция в тази гастарбайтерска политика, защото България се превръща също в гастарбайтерска страна. Ако това е било добро за германската икономика след войната предвид на човешките загуби от Втората световна война и тогавашния общ момент, сега това е изключително грешна и фатална политика, която всъщност не прави нищо друго освен да създава натиск върху пазара на труда, да вкарва в България хора, които не са от нашата цивилизационна група, хора, които не могат да се интегрират. Госпожо Вицепремиер, в България си имаме стотици хиляди наши български родни индийци, на които на които местата се заемат от индийци в момента, актуални пришълци – етнически индийци от Индия. Да, има такъв спор, дали нашите са дошли от Индия

Дуплика? Няма. Продължаваме със следващия въпрос към госпожа Николова от народния представител Георги Гьоков относно предприети конкретни действия и инициативи за прилагане на 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права за подкрепа на справедлив и добре функциониращ пазар на труда. Имате думата, уважаеми господин Гьоков. ГЕОРГИ

на 17 ноември 2017 г., значи малко повече от две години, в Гьотеборг – Швеция, беше обявен от институциите и лидерите на Европейския съюз Европейски стълб на социалните права. Въпреки че няма силата на закон или директива, Стълбът е политически ангажимент, отговорност и програма минимум за държавите членки. Той трябва да бъде отправна точка за политиките в сферата на заетостта на национално и европейско ниво. В новата си Стратегическа програма 2019 – 2024 г. държавите и правителствените ръководители на Европейския съюз заявиха, че изпълнението на Стълба е споделен политически ангажимент и отговорност и призоваха както Европейския съюз, така и държавите членки да го прилагат при надлежно зачитане на съответните компетенции. Новоизбрания председател на Комисията Урсула фон дер Лайен се ангажира в своите политически насоки да представи план за действие за цялостното прилагане на Стълба като част от по широките инициативи за икономика, която работи за хората. В тази връзка, госпожо Заместник-председател, на мен ми се иска във във Вашия отговор да ми дадете някаква информация и като преглед за изпълнението политиките на Европейския стълб на социалните права на национално ниво две години след като беше обявен от Европейския съюз, беше стартиран този проект. Да ми отговорите на въпроса: за тези две години какви конкретни действия и инициативи са предприети на практика на 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права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

и осигуряване на по-ефективни права на гражданите. Също така е насочен и към въпросите на заетостта и социалната защита, както и към приспособяването на европейския социален модел по отношение на напредъка и предизвикателствата, които се дават като в социалния модел през XXI в. Целта на Стълба е да допринесе за социалния напредък чрез подкрепа на справедливи и добре функциониращи пазари на труда и социални системи. Още в началото на 2018 г. бе инициирана работна среща с представители на всички отговорни министерства, ведомства и социалните партньори, като бе изготвен и конкретен анализ на необходимите действия за изпълнението на 20-те принципа, в това число ресурсното обезпечаване. По време на Българското председателство на Европейския съюз бе проведена специална конференция в София по въпросите на социалните измерения на Европейския съюз. България участва в работата по приемането на две законодателни инициативи – Директива 2019/1158 относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и Директива 2019/1152 за прозрачни и предвидими условия на труд. Правителството ще предприеме съответните мерки за транспониране на тези директиви в националните законодателства в предвидените срокове. С политиката по заетостта и пазара на труда по-пряко кореспондират Принцип 4, а именно „Активна подкрепа за заетост“, и Принцип 6 – „Работни заплати“. Повечето от правата в областта на Принцип 4 не са нови за тяхното прилагане, а се изпълняват и редица действия на национално ниво. Предоставянето на подкрепа за търсене на работа, обучение и квалификация са области на действие, които са нормативно регламентирани, и тяхното развитие и усъвършенстване е непрекъснат процес. През 2018 – 2019 г. по мерки и програми за заетост в „Нова заетост“ са включени 66 хиляди безработни, а в „Обучение“ са включени 27 хиляди безработни. За гарантиране на правото на безработните на персонализирана, непрекъсната и последователна подкрепа за всяко безработно лице е изготвен съответният индивидуален план. През 2018 – 2019 г. над 74 хиляди безработни са получили професионално ориентиране, – мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда, 10 индивидуални психологически консултации, с 10 хиляди е работено с мениджър на случай образование, чиракуване, стаж или добро предложение за работа. Във връзка с гарантиране правото на младите хора на продължаващо образование – чиракуване, стаж или добро предложение за работа, през 2018 – 2019 г. са подписани 107 споразумения за сътрудничество на местно ниво. Те са за реализиране на съответните мерки за заетост на младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда. Във връзка с правото на продължително безработните, задълбочената оценка, която се прави най-късно през осемнадесетия месец от периода на безработица и улесняване прехода към заетост, са сключени близо 90 хиляди споразумения за интеграция и заетост. Не бих искала да пропусна и ролята на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която фокусира своите цели върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите, продължително безработните, по-възрастните хора, хората с ниско образование. Подготовката на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ за новия период 2021

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник министър-председател, уважаеми госпожи министри! Госпожо Министър, аз Ви благодаря за отговора, но както каза господин Шопов, ще кажа същото и аз, че Вие се придържате строго административно към отговорите, цитирате ми някакви цифри, които, разбира се, ще прегледам внимателно в стенограмата на записа, защото няма как да ги осмисли човек за две-три минути. Аз не можах да си направя извода в момента много ли е, малко ли е направено за две години по принципите на Европейския стълб за социални права. Искам да ми кажете Вие доволни ли сте от това, което е направило правителството? На мен много ми се щеше да кажа между другото, защото споменахте това, че при Председателството на България на Европейския съюз имаше само една единствена конференция, мисля си, че като най-бедната държава в Европейския съюз Европейският

и ми е ясно, че Европейският стълб на социалните права ще продължи да бъде основа за бъдещи инициативи на Европейския съюз и че стъпка по стъпка Европа ще става все по-социална. Госпожо Министър, ние трябва да се възползваме максимално от тези принципи и да натискаме Европа, защото хората загубиха вяра, че в България може да се случи нещо. Те очакват и разчитат на натиск от Европа и за увеличаване на минималната работна заплата, какъвто ми е следващият въпрос, и за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

информацията, която е относима предвид Вашето питане по отношение на Принцип 6 – „Работни заплати“, който е значителен и следва да се подчертаят в тази връзка и усилията на правителството и социалните партньори за разработването на механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата. В тази връзка искам да Ви информирам, че през 2018 г. България ратифицира Конвенция № 131 на Международната организация на труда относно определяне на минималната работна заплата. За последните три години минималната работна заплата нараства значително, работи се системно за нарастване на доходите на работещите в публичния сектор. Благоприятните икономически резултати в страната водят и до нарастване на доходите в реалния сектор. Бих искала да обърна внимание на ролята на Европейските фондове относно прилагането на двадесетте принципа на Европейския стълб на социалните права и по-специално на Оперативна програма, както подчертах и в отговора си, „Развитие на човешките ресурси“. основни принципа за подкрепа на правата на европейските граждани са свързани с достъпа до добре работещ пазар на труда и социално подпомагане и включване. Оперативната програма се финансира от Европейския социален фонд – един от финансовите източници за обезпечаване на реализацията на Европейския стълб на социалните права. Приоритетна ос №1 на Оперативната програма е подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места. Общо средствата за инвестиции в областта на пазара на труда са с най-голям дял в Оперативната програма – 1 млрд. 267 млн. лв. и близо 60% от общия бюджет на Програмата. Рамката за новия програмен период също ще има приоритет. В нея е визирана подкрепа за участието на пазара на труда на уязвими групи, а също така и създаване на качествени работни места. Благодаря Ви, уважаема госпожо Николова. Благодаря за участието в парламентарния контрол. Продължаваме с въпроси към госпожа Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Дора Янкова относно изграждане на необходимата инфраструктура до местността

моят въпрос е относно изграждането на необходимата инфраструктура до местността „Хайдушки поляни“, община Смолян. Въпросът го зададох по повод това, че жители на селата Кутела, Момчиловци, Виево, Соколовци и Петково през месец август 2019 г. са депозирали подписка с искане за съдействие за изграждане на необходимата инфраструктура до местността „Хайдушки поляни“ на територията на община Смолян. Подписката е депозирана в Министерския съвет, в ръководеното от Вас Министерство и до Агенция „Пътна инфраструктура“. Надявам се, знаете, че самата местност „Хайдушки поляни“ преминава път, който свързва две области – Смолянска и Пловдивска, и две общини – община Смолян и община Лъки. В момента пътят е в недобро положение, но в същото това време в самата местност винаги през годините пловдивчани, асеновградчани и хора от Хасково са ползвали изградената инфраструктура за отдих и туризъм. Сега в момента има гражданска и стопанска активност – хора, които искат и правят това, инвестират в туристическа инфраструктура и търсят общината и държавата. Знаем, че общината е с ограничен ресурс за такава пътна инфраструктура и неслучайно по време на Закона за туризма търсихме измерение по повод възможностите да се разкрият туристически локализации и държавата да е по-близко до тези граждани, за да могат те да развият своята активност. Въпросът ми в случая е такъв: какви са възможностите през 2020 г. да започне изграждането на необходимата инфраструктура, преди всичко пътна, за да може в местността „Хайдушки поляни“ да продължи да се развива туристическият потенциал, от своя страна гражданите да могат да получат разгръщане на своята икономическа активност и предприемачество? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Янкова. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Янкова, съгласно чл. 3, алинеи 1 и 3 и 3 от Закона за пътищата те са републикански и местни, Вие имате много добър опит и в местното самоуправление и знаете как е регламентиран въпросът с пътищата. Част от местната пътна инфраструктура всъщност са общинските пътища. На територията на община Смолян са утвърдени 51 броя общински пътища с решение на Министерския съвет, като пътното трасе до местността „Хайдушки поляни“ не е част от утвърдената общинска пътна мрежа на територията на общината. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, подхождайки отговорно към осигуряване на надежден достъп на жителите и посетителите в района, би могло на последващ етап да анализира намеренията за постигане на развита пътна инфраструктура, но следва да се има предвид, че вариантите за подпомагане на общината са ограничени до съдействие за подобряване на състоянието на общинската пътна мрежа. Предвид факта, че към настоящия момент трасето не е общински път, от компетентността на общинската администрация е да предприеме действия за изграждане на трасето съгласно Закона за местното В случай че общината заяви намерение пред Министерството за включване на пътното трасе в списъка на общинските пътища отбелязваме, че дадено трасе може да бъде включено в списъка при комутативно изпълнение на следните условия: да осигурява транспортна връзка от местно значение, да е изграден пътят, като елементите на трасето да отговарят на техническите изисквания за общински път, и на основание чл. 8, алинеи 3 и 5 от Закона за пътищата имотите, в които то е изградено, да бъдат публична общинска собственост. Общинската администрация е необходимо да представи документи и информация, доказващи наличието на горепосочените условия, свързани с процедурата. Информация за документите ще бъде предоставена своевременно на община Смолян при изявено желание от нейна страна. В допълнение искам да кажа, че Вие Вие като народен представител, търсейки възможности за развитие на този туристически обект и регион, мога да посъветвам да помислите и в посока – следващият програмен период. Оперативна Оперативна програма „Региони в растеж“ ще инвестира точно в такива обекти, свързани в един по-голям проект, който да води до икономическо развитие на региона, като в този проект могат да бъдат включени и инфраструктура, и туристически обекти, и образователна, и социална. Всички елементи, които се финансират от различните оперативни програми, могат да бъдат включени в един голям общ проект и това е целта в бъдещия програмен период – да можем да финансираме точно такива комплексни проекти. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ Имате думата, госпожо Янкова. Аз си спомням, в качеството си на кмет на община Смолян, при министър Гагаузов имаше кореспонденция с тогавашния представляващ директор на Областно пътно управление Палагачева за дори малко по-напред – за създаване на третокласен път, тъй като това са пътища между две области, но, за съжаление, невинаги кореспонденцията и информацията се приемат от следващите и мина доста време от това. Затова ще се ползвам от отговора Ви да насърча кмета на Смолян и кмета на Лъки да бъдат активни, защото пътно легло има в Подробния Подробния устройствен план, няма проблеми с отчуждаване на имоти, просто е необходимо да се извърви административната процедура, за да може действително да започне и хората да почувстват подкрепа, че този туристически потенциал, който го има там, особено в селата Кутела, Момчиловци, Петково, Славяново, може да ги храни и те да се задържат. И мисля, че трябва да правим възможното и десет човека да има, ако имат стопанска инициатива и могат да останат да живеят и да стопанисват планината, да чувстват подкрепата на държавата и на общините. Затова благодаря за отговора и за добронамереността в тази посока. Благодаря, госпожо Янкова. Дуплика? Продължаваме. Благодаря Ви за участието в контрола днес, госпожо Министър. Продължаваме с питане към госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката. Тя ще отговори на питане от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектроцентрали в България. Имате думата, уважаеми господин Ерменков.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 Ще разберете, че това не е така, защото, уважаема госпожо Министър, както е известно на 11 декември 2019 г. Европейската комисия обяви старта на платформата за въгледобивните региони в преход. Според Европейската комисия тази платформа е предназначена да подпомага държавите членки и регионите при намирането на отговор на предизвикателството да се поддържа растежът и създаването на работни места в засегнатите общности при провеждането на политиката на Европейската комисия за енергетика с нулеви въглеродни емисии, което предполага и закриването на въгледобива и производството на електроенергия от въглищни електроцентрали. Платформата ще позволи започването на многостранни разговори между заинтересованите страни относно политическите и финансовите рамки и ще обхваща области, като структурната трансформация, включително икономическата диверсификация, преквалификацията, разгръщането на технологии за енергията от възобновяеми източници, екоиновации и съвременни технологии за производство на енергия от въглища – тук цитирам съобщението на Европейската комисия. Госпожо Министър, като държава – членка на Европейския съюз, България трябва да работи за постигането на обявените цели за превръщане на Европа във въглеродно неутрален континент, но трябва да бъдат също така разработени ясни и конкретни мерки за запазване на енергийната ни сигурност като елемент от националната такава, да бъдат съобразени социалните последици от едно преждевременно затваряне на въглищните ни топлоелектрически централи и да се осигури насърчаването на конкурентоспособността на нашата икономика. Преходът към генериране на енергия с нулеви емисии не трябва да е за сметка на сигурността на електроенергийната ни система и конкурентоспособността на българската икономика, а социалната цена да бъде неприемлива за обществото. Следователно държавата ни трябва да има ясна стратегия за развитието на сектора и яснота, че в обозримо бъдеще енергетиката, а оттук и икономиката на страната, няма как да се развиват без въглищната ни енергетика, осигуряваща към момента около 40% от електроенергията ни. тази връзка, госпожо Министър, питането ни към Вас е: каква е политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България за гарантиране продължаването на тяхното функциониране в условията на участие на Република България в платформата „Въглищни региони в преход“? Последното го добавих, за да Ви е по-лесно да ми отговорите. Благодаря, господин Ерменков. Госпожо Министър, имате думата за отговор.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 да се съглася с това, което господин Ерменков каза по отношение на енергетиката. Секторът наистина е много важен и ние в годините сме доказали, че когато става дума за енергетика, когато става дума за важни неща, които са свързани с енергийната ни сигурност, респективно с нашата национална сигурност, всички ние съумяваме да намерим сили и да обединим усилията си, за да можем да вземем наистина най-доброто и най-разумното решение за България. Защото всичко това, което се случва в сектор „Енергетика“, е политика, която не е за ден, два, три или за година, това са дългосрочни политики, които касаят преди всичко цялото наше общество, касаят гражданите, касаят бизнеса и това са решения, които ние трябва да взимаме заедно. Неслучайно и в Закона за енергетиката ясно е посочено как се взимат решенията в областта на енергетиката. Енергетиката е такъв сектор, в който на практика държавната политика по отношение на този сектор се изпълнява и се определя съвместно от Народното събрание и от Министерския съвет. Така че темата, която поставяте на Вашето питане, е изключително важна, много навременно поставена, защото наистина в момента сме в ситуация, в която трябва да вземем определени важни решения за българската енергетика. От една страна, България като държава – членка на Европейския съюз, разбира се, стриктно следва политиките, приоритетите на Европейския съюз в областта на енергетиката и това няма как да не бъде така. Всички ние знаем каква е трайната визия и политика на Европейския съюз в областта на енергетиката, каква е борбата с климатичните промени и всъщност какъв дял в тази борба се определя на практика на сектор „Енергетика“ в рамките на всички държави – членки на Европейския съюз. България, разбира се, е съпричастна с всички тези приоритети на Европейския съюз, ние стриктно ги следваме, но, от друга страна, стои много важният въпрос, свързан с енергийната сигурност на страната, свързан с нашите дадености, ако искате искате географски, като полезни изкопаеми, като структуриране на електроенергийната система на нашата страна. И тук вече възниква въпросът, че ние трябва да намерим баланса между европейските политики в областта на енергетиката и нашите национални интереси, защото въглищните централи за България са изключително важни базови мощности. Четиридесет процента от електрическата енергия на страната се гарантира именно от този тип производители на електрическа енергия. През зимата този процент достига 60. Така че ние не можем да вземем лесно решение в тази посока. Затова и правителството, и аз като министър на енергетиката, в рамките на съветите по енергетика, които се провеждат в Европейската комисия, винаги сме отстоявали позицията, съгласно която ние казваме много ясно и категорично: да, България подкрепя целия този стремеж към производството на чиста енергия, към нисковъглеродна икономика, но този преход трябва да бъде плавен, трябва да бъде справедлив и най-вече трябва да бъде съобразен с националните специфики на всяка една държава членка. цялата тази наша концепция ние много ясно сме посочили в интегрирания план „Енергетика и климат“, който трябваше да разработим до края на тази година и съответно да изпратим в Европейската комисия. Това е един много важен стратегически документ. Той касае периода 2020 – 2030 г. с хоризонт до 2050 г., но целите, които са заложени в него, са ясно дефинирани до 2030 г. В този интегриран план „Енергетика и климат“ нашата ясна заявка, ясна позиция пред Европейската комисия е, че България ще ползва тези мощности, тъй като те са изключително важни за нашата енергийна сигурност, съответно за нашата национална сигурност и не на последно място, за конкурентоспособността на българската икономика. Що се отнася до политиката, тя ясно е определена, ние стоим твърдо зад тези свои позиции в интегрирания план „Енергетика и климат“. Всичко това, разбира се, ще се случва и се случва при стриктното спазване на европейското законодателство, на нашето национално законодателство по отношение опазването на околната среда. Тук компромиси не може да има, защото наистина става дума за живота, за здравето на хората, а за всички нас това е най-важно. Няма да се спирам подробно на всичко това, което през последните три години правителството застъпи като позиции и предприе като действия. Само ще маркирам: през 2017 г. всички помним, че Европейската комисия взе решение и постави много по-високи изисквания към големите горивни инсталации, които произвеждат електрическа енергия от въглища. България заедно с Полша възрази срещу това решение и в началото на 2018 г. ние се присъединихме към делото, което води Полша, срещу

механизъм за капацитет пред Европейската комисия, подобно на други държави членки, тъй като тук имаме много важна задача. Тя е свързана с нашите централи, които са базови мощности, да могат да кандидатстват за този механизъм за капацитет, по този начин да имат достъп до финансови ресурси, които да им позволят да бъдат и конкурентоспособни, и да осигурят ликвидността на пазара. Друга много важна мярка е свързана с ТЕЦ „Марица-изток 2“. Това е централата от изключителна важност за електроенергийната сигурност на страната. на енергетиката беше създадена специална работна група, която набеляза мерките по отношение на финансово-икономическия анализ на тази централа. Това, което ние сме набелязали, са няколко основни мерки. Първо, да бъдат предприети действия Българският енергиен холдинг да увеличи своето участие в капитала на ТЕЦ „Марица-изток 2“ и, второ, да бъдат предприети всички необходими действия за нотифициране на механизъм за капацитет пред Европейската комисия. И по двете мерки се работи, като по отношение на увеличаването на капитала още миналата година, в началото на 2019 г., сме нотифицирали Европейската комисия. Кореспонденцията и комуникацията все още текат. По механизма за капацитет на 9 януари бяхме на среща в Европейската комисия във връзка със стартиране на процеса по одобрение на този механизъм за капацитет. Благодаря Ви много за вниманието. Господин Председател, благодаря за това, че се съобразихте и за удълженото време.

уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Бих искал да уточним това, което говорим, по смисъла на регламента на Народното събрание. Къде, госпожо Министър, в платформата за въгледобивните индустрии в преход, по-скоро в кои механизми, приоритети и мерки, съчетано с така наречената зелена сделка, къде виждате хоризонтите или конкретните по-скоро механизми, чрез които ние можем да осъществим, а ние сме длъжни да го направим по този начин, един устойчив преход към новите европейски цели? Като казвам „устойчив“, имам предвид това, което казахте и Вие

от кои съвременни технологии, които съставляват най-добри налични техники, които също изпълняват режима за иновативност и иновации, Вие и Вашият екип разпознавали ли сте подобни, които биха били приложими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

Присъединяването на България към тази платформа е решение, което ние от правителството смятаме, че трябва да бъде взето с консенсус, трябва да бъде взето информирано решение от всички заинтересовани страни. Тук визирам както колегите от централите, които работят на въглища, колегите, ангажирани във въгледобива в страната, така и от нашите колеги от синдикатите и, разбира се, от всички нас. Платформата „Въглищни региони в преход“ е такава платформа, която дава възможност на държавите членки, които ще бъдат най-засегнати, най-силно засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика, прехода към чиста енергия, да преодолеят и да преминат по-лесно през този период. Това, което трябва да знаем, е, че тази платформа няма да предоставя финансиране за изграждане на нови мощности – било то в областта на зелената енергия, или било то в някакъв друг тип нови технологии. Тази платформа по-скоро е предназначена за това да предоставя информация на тези държави, които ще бъдат най-засегнати от такъв преход, да предоставя възможности за това ние да се ориентираме към коя финансираща институция, към кой финансов механизъм да се насочим, така че да можем да получим адекватна да можем да получим адекватен анализ, адекватна стратегия по отношение на това как следва да се развие целият този процес в годините напред. Но според мен най-важното на тази платформа е това, че ние ще имаме достъп до информация, ще видим как останалите държави търсят решение на този проблем и на този въпрос, пред който ще бъдат изправени и те, България също, като за България мога да кажа, че ние ще бъдем може би една от най-засегнатите държави – членки на Европейския съюз, по отношение на този преход. Що се отнася до темата, свързана с това на какви технологии бихме се спрели в рамките на този преход, ние правим такъв един анализ. И тук пак ще подчертая, че централите, които произвеждат електрическа енергия от въглища, имат своето запазено място в българската електроенергетика, в електроенергийната система на страната. Това не е случайно. Електроенергийният микс така е структуриран, че всяка една мощност има своето точно място и точно предназначение. Топлоелектрическите централи са такъв тип мощности, които могат да бъдат много мобилни. Те имат изключително важна роля. Няма друга такава мощност, която може да осигури и първично, и вторично, и третично регулиране на системата, освен че осигурява и основния базов товар за потребностите от електрическа енергия на населението, съответно и на индустрията. Това, което правим като прочит до настоящия момент, разбира се, анализираме всички възможности за възобновяеми енергийни източници, ще трябва да акцентираме оттук нататък много сериозно върху използването на водорода. Анализът, който сме направили, показва, че такъв тип базови мощности в българската електроенергийна система могат да бъдат евентуално нова ядрена мощност и съответно парогазови централи, които парогазови централи – отварям една скоба и казвам, че съгласно европейската политика биха могли да имат по-скоро преходен характер, тъй като целта на Европейския съюз е 2050 г. да има нулеви емисии. Всички знаем, че природният газ също като горивна компонента генерира емисии и това означава, че трябва да се мисли дългосрочно. Разбира се, цялата научна мощ е мобилизирана по отношение на държавите членки в тази посока и ние ще се съобразим с всички постижения на науката в тази посока. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Господин Ерменков, заповядайте.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 защото трябва да се отбележи, че Комисията е последователна в тази си политика и още през втората половина на 2017 г. на основание, забележете, на заявки от съответните държави членки бяха създадени пилотни екипи за Словакия, Полша и Гърция с цел да подпомогнат регионите Тренчин, Силезия и Западна Македония въз основа на специфичните им нужди. За съжаление, България отсъства от тези пилотни проекти, а едно такова участие би могло нагледно да ни покаже какви са рисковете и предизвикателствата конкретно пред нас, но, уви, свидетели сме на една поредна пропусната възможност. Сигурно, ако бяхме партия, която преследва тясно политическите си интереси, а не е национално отговорна, щяхме да седим отстрани и да наблюдаваме по-нататък процесите и да търсим дребнотемието в един важен проблем. Ние обаче осъзнаваме, че решаването на проблемите с въглищната ни електроенергетика в контекста на новата политика на Европейската комисия е от огромно значение за цялостното развитие на държавата ни, за нейната енергийна, а оттук и национална сигурност. Под риск е поставено въобще икономическото развитие на държавата, функционирането на целия спектър социални отговорности и политики, като: образование, здравеопазване, социално подпомагане и услуги, защото без конкурентна икономика няма откъде да се вземат средства за тези политики и отговорности. Решенията тук не могат да бъдат фрагментирани, политически предопределени, без постигане на единомислие и предприемане на законодателни инициативи, които да са консенсусни и да гарантират бъдещето на Родината ни. Мястото на заемане на тези инициативи и контролът за изпълнението им е Народното събрание на Република България в открит диалог между парламентарно представените партии с участието на всички заинтересовани страни. В тази връзка като първа крачка в това направление на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме искане за провеждане на разисквания

Госпожи и господа народни представители, във връзка с предходното питане, с писмо № 054-00-4 от 24 януари 2020 г., внесено днес, в 13,41 ч., е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане, 054-05-1 от 15 януари 2020 г., и Проекта за решение по питането, зададено от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов, към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България. Предложението и Проекта за решение са подписани от 64 народни представители. Изпълнено е изискването на чл. 105, ал. 1 от Правилника – повече от една пета от народните представители да направят предложение за провеждане на разисквания по питането. На основание чл. 105, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание насрочвам разискванията по питането и гласуването на Проекта на решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол. контрол. Госпожо Министър, благодаря Ви за участието в контрола днес. Продължаваме с въпроси към госпожа Деница Сачева – министър на труда и социалната политика. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Виолета Желева относно прилагане на коефициент на редукция при изчисляване на пенсията на лицата, родени след 31 декември 1959 г. Имате думата, Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! През 2021 г. част от първите пенсионери, родени след 1960 г., чиито пенсии трябва да се генерират от два различни стълба – една една част от частния, една част от държавния, ще придобият право на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст. Звучи абсурдно, но те вероятно ще открият, че две пенсии могат да бъдат по-малко от една. Редукцията на пенсията, която НОИ ще прилага за тези, които не са си прехвърлили средствата към НОИ, ще бъде около 20%. Такова е съотношението между вноската за фондовете и вноската за НОИ към момента, но това съотношение не е било такова през всичките години на осигурителен стаж на пенсионерите. Крайно несправедливо е да се взима механично този коефициент на редукция за всички хора, тъй като не всеки има еднаква осигурителна история. Тя трябва да бъде отразена по-справедливо. Какво имам предвид? Близо половината от целия си осигурителен стаж, родените след 1960 г. са внасяли 100% от своите осигуровки в НОИ. Едва от 2007 г. досега те внасят 20% по-малко в държавния фонд от лицата, родени преди тази дата, за сметка на частния пенсионен фонд. По този начин не се внася баланс между родените преди 1960 г. и тези след това. Напротив, демонстративно се наказват тези, които са родени след 1960 г. и трябва да получават така наречената втора пенсия. И питам: ако правителството утре реши тази вноска да бъде разделена поравно, не както е досега – петдесет на петдесет, какво означава, че Вие утре може да решите, че ще вземете 50% редукция от

Ще имате възможност за допълнителна реплика.

предвижда ли и обсъждани ли са варианти тази редукция да бъде направена така, че да бъде съобразена с индивидуалната осигурителна история на всеки един пенсионер? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Желева. Уважаема госпожо Министър, имате думата.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 първо, бих искала да започна оттам с тези 20%, защото те не са универсален процент, има индивидуален коефициент за всички. Това е много важно да се знае, защото отново ще сложим в съзнанието на хората едни 20% и после ще се чудим как да ги накараме да не мислят в тази посока. Индивидуалният коефициент, който се използва за определяне на размера на пенсията, изплащана от държавното обществено осигуряване за лицата, родени от 1 януари 1960 г., се намалява по начин, определен в Кодекса за социално осигуряване. Както знаете, има стара и така наречена нова методика от 1 януари 2019 г., като в първия случай индивидуалният коефициент се намалява със средно претеглен коефициент, представляващ съотношение между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. При новата методика индивидуалният коефициент се намалява, като осигурителният доход за всеки месец, през който лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец върху размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за родените преди 1 януари 1960 г. С други думи, размерите на пенсиите за трудова дейност от държавното обществено осигуряване а се определят с индивидуални коефициенти, които са изчислени от осигурителния доход, върху който са внасяни осигурителните вноски към държавното обществено осигуряване. Поради индивидуалния характер на тези величини, участващи в определянето на размера на пенсиите за трудова дейност, намалението за всеки пенсионер съответно е различно. Важно е да се отбележи, че през 2015 г. беше дадена възможност за лицата, които не желаят да се осигуряват в универсален пенсионен фонд, да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, но не по-късно от пет години преди възрастта, на която придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За лицата, които са направили този избор, е предоставена и възможност да възобновят пък обратно осигуряването си в универсален фонд, но не по-рано от изтичане на една година от избора, тоест възможността за избор на осигуряване може да бъде упражнявана многократно при спазване на определените в закона изисквания. В тези случаи изрично е предвидено, че осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лицето, не се намалява, когато към датата на постановяване на разпореждането за отпускане на пенсия то е избрало да бъде осигурявано само във фонд „Пенсии“. Когато към датата на постановяване на разпореждането за отпускане на пенсията е възобновило осигуряването си в универсален пенсионен фонд, но е променяло своя избор на осигуряване, осигурителният доход не се намалява се намалява за месеците, през които то не е било осигурено в универсален пенсионен фонд, и натрупаните средства от индивидуалната му партида са били прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система. В заключение, бих искала да Ви уведомя, че предложенията, които ще доведат до намаляване на така наречената редукция на пенсията от първия стълб на пенсионното осигуряване, са многократно обсъждани на различни нива и в различни формати, но все още, за съжаление, не е намерено правилното решение, което да отговори на всички очаквания. Мисля, че със сигурност това, което всички бихме могли да направим и да използваме времето, е да информираме колкото се може повече хора за настоящите възможности, които са дадени в Кодекса за социално осигуряване, защото в противен случай ще влезем в една спирала, в която винаги ще имаме хора, които няма да са разбрали какви права имат, и ще трябва винаги да търсим такива кризисни решения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате думата за реплика, госпожо Желева. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Сачева! Аз знаех, че в своя отговор ще започнете с цитиране на формулата за индивидуалния коефициент. Не исках да го правя подробно в задаването на моя въпрос, защото за гражданите ще е малко по-трудно да разберат какво точно искам да попитам. Аз мога да Ви проследя цялата история на всички поправки в Кодекса за социално осигуряване от 2002-а, 2005-а, 2017 г., но това няма да е в полза на гражданите. Казахте, че все още няма такава методика. Тук няма да засягам и темата за механизма на изплащане на втората пенсия, но какво ще се случи с тези хора, които могат да се възползват от възможността за по-ранното пенсиониране? 2021 г. ще бъдат първите кохорти, но какво правим с тези, които имат възможност да се пенсионират по-рано? Също така казвате, че няма да окаже влияние. Не, не е така. Още в края на предходната в края на предходната година бившият вече министър Бисер Петков беше казал, че най-вероятно ще се случи така, че втората пенсия ще бъде не толкова задоволителна за пенсионерите, и дотам. Темата някак се потули. В момента Вие в блицконтрола казахте, че ще има работни групи, че още се мисли за механизъм. Аз смятам, че по-скоро в момента се случва това – бавим или може да има и такъв вариант да отложим, защото 2021 г. предстоят избори. Проблемът е огромен и тогава може да избуи. Затова по-скоро за мен това е тупане на топката, докато мине тази 2021 г., но социалните проблеми не се решават с отлагане и Вие вече много добре го разбрахте. Затова искам категорично Вие го загатнахте, че има такава възможност пенсията да бъде редуцирана, защото не е справедливо. Пак казвам и категорично Ви задавам въпроса: защо не се мисли за механизъм, така че редукцията да бъде спрямо спрямо годините, в които хората са плащали само в универсалния пенсионен фонд? Надявам се наистина, че ще направите всичко възможно хиляди пенсионери да не бъдат ощетени, защото за мен това е по-скоро ощетяване, вземане на част от пенсията на хората, които и без туй не получават справедливи пенсионни плащания. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Госпожо Министър, имате думата за дуплика.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 знаете, че има подготвен Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Той в момента се намира все още на етап междуведомствено обсъждане. Очакваме да получим неговата оценка на въздействие, за да можем да го публикуваме и да коментираме всички различни възможности. Знаете, че търсим баланс, който трябва да бъде свързан и с това да можем да си позволим всички решения, които вземаме, защото ние трябва да направим така, че да не вземем решение, за което няма да имаме възможност да обезпечим финансово, от една страна. От друга страна обаче, ние трябва да си даваме сметка, че намирането на баланс в тази система, в която постоянно имаме хора, които влизат трябва да излязат от нея при различни условия, поставя пък съответно други групи в неблагоприятни условия, ако направим нещо, което да е привилегия само за конкретна категория лица. Затова казах, че намирането на баланса и справедливите решения, които да удовлетворят всички, е трудно, но категорично отхвърлям това, че се тупа топката. Напротив, нашето желание е да можем да излезем с решение колкото се може по-скоро в рамките на следващия месец.

работна заплата. Идеята за такава минимална работна заплата в Европа датира от 1992 г. Тя има много привърженици, а едновременно с това има и много противници. Фактът, че до момента тази реализирана показва, че въпреки добрите намерения, пречките са сериозни и засега – непреодолими. В началото на мандата на сегашния Европейски парламент този въпрос отново бе сложен на масата. Европейската комисия се ангажира и предлага въвеждането на минимална работна заплата в Европа, пък новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен обеща още през първите сто дни на мандата да бъде предложен правен инструмент, който да гарантира справедлива минимална работна заплата за всички работници в Съюза. Като стъпка в процеса по въвеждане на тази единна европейска минимална заплата в момента Европейската комисия отложи въвеждането на тази заплата за целия Европейски съюз, за да се прецизира предложението и да се договорят такива правила и условия, които да позволяват на работещите да се издържат от труда си и да гарантират, че в държавите членки няма да има работещи бедни. Непосредствената цел на отлагането е провеждане на необходимите консултации на членовете на Европейската комисия и съответно на правителствата със синдикатите, с работодателите и с гражданското общество, преди да се оформи окончателното предложение. Предстоят консултации, за да се гарантира достоен начин на живот на хората. Следват много много въпроси в тази посока: стартирало ли е общественото обсъждане на идеята за въвеждане на задължителна минимална работна заплата за целия Европейски съюз в България със синдикати, работодатели и най-вече – обръщам внимание, с гражданското общество? Каква е позицията, която държавата ще поддържа и защитава при консултациите и при последващите действия по приемане на предложението? И най-важният въпрос в тази връзка, госпожо Министър: готово ли е Министерството на труда и социалната политика за обсъждането на тази тема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

и с Европейския парламент, със социалните партньори и с гражданския сектор. Съдържанието на инициативата може да обхване три основни въпроса: покритие на минималната работна заплата, задължително определена от закона или на основата на колективно трудово договаряне; адекватност на минималната заплата, задължително определена от закона или на основа на колективно договаряне; прозрачност и предсказуемост на механизма на определяне на задължителната минимална заплата. Очаква се Европейската комисия да направи избор между предложение за директива или препоръка на Съвета в зависимост от амбицията, процедурите и очакваните оспорвани дебати от страна на държавите членки. Това се очаква да се случи в рамките на шест седмици. На 14 януари тази година Комисията стартира първа фаза на консултации, така че след като бъде представено предложението или за директива, или за препоръка, съответно ние ще можем да стартираме и консултации тук. Вземайки Вземайки предвид съобщението на Европейската комисия „Силна социална Европа и справедливи преходи“ и следейки внимателно развитието на европейския дебат, можем да направим заключение, че постигнатият напредък между Министерството на труда и социалната политика и представителите на национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите следва много близка логика до тази, която е представена от Европейската комисия. Инициативата е за рамков документ, в който да се отчитат националните особености и традиции на държавите членки, като за справедливо предложение се обсъжда 60% от медианната работна заплата за съответната държава. Както знаете, в България в момента минималната работна заплата е над 60% от медианната работна заплата. За сравнение – минимална работна заплата в Дания и Италия е близо 80%, в други държави минималните заплати заплати варират между 40 и 60%. Случаят на България е подобен на този с Франция и Португалия, така че дебатите на ниво държави членки по отношение на бъдещата инициатива все още са разнопосочни, но се надяваме в рамките на шест месеца да стане ясно последните предложения по отношение на това директива или препоръка. Пак казвам, че в момента политиката, която води Министерството на труда и социалната политика, е в унисон с това, което се предлага, и когато вече имаме възможност да видим окончателните текстове, нашите действия ще бъдат резултат на сериозен анализ и на проведени консултации с всички заинтересовани страни, които Вие изброихте, и в съответствие с международните стандарти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Имате думата за реплика, господин Гьоков. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, аз благодаря за отговора. Аз разбирам, че на Вас Ви се налага да отговаряте на въпроси за едни политики, следвани дълги години, на които не сте имали възможност да влияете. Имам предвид минималната работна заплата в България. Казвам това, защото аз, откакто съм свидетел, от моята политическа сила – от парламентарната група на „БСП за България“, сме предлагали по време на приемане на бюджетите да се изработи такъв механизъм за определяне на минималната работна заплата, който да бъде справедлив, и той е именно и точно това, което Вие споменахте, и което се препоръчва от Международната организация на труда и, въпреки че има още време за консултации, накъдето върви и Европейската комисия да препоръча на страните членки – към 60% от средната работна заплата. Аз ще го нарека по-опростено, Вие казахте точно коя заплата, но, да речем, от средната работна заплата. За мен по-важен е въпросът защо в България силно се вълнуваме от този въпрос – дали Европа ще определи минимална работна заплата. Това е така, защото българинът вижда единствено спасение в това – от Европа някой да му каже какво да прави и едва ли не да му повиши доходите. Това е така, защото в България 400 човека – работници, работят на минималната работна заплата, а близо една четвърт от работната ръка, това са между 600 и 800 хиляди човека, могат да бъдат определени като работещи бедни. Знаете какво включва това понятие. Няма да

каквото съществува сега в момента, ако бяхме направили този механизъм доста по-рано. Въпросът е сериозен. Аз Ви благодаря за отговора.

говорихме за 60% от медианната заплата. Медианната заплата това е заплатата на лицето в средата на разпределението на заплатите, не е средната работна заплата. В България за периода след приемането ни в Европейския съюз медианната заплата е традиционно по-ниска от средната работна заплата. Медианната заплата е стойността на заплатата на наетото лице, заемаща средата на съвкупността от наети лица, подредени възходящо по размер на заплатата и тя не се влияе в голяма степен от много високите или много ниските стойности на заплатата. Да кажем в числа, защото в момента нямам пред себе си данните за 2019 г., но за 2018 г. медианната заплата е 795 лв., и всъщност минималната работна заплата в България е много много по-висока от тези 60%, защото е 510 лв., а не 490 лв., примерно, колкото би трябвало да бъде, тоест това, което прави България в момента, е по-благоприятно на практика за нашите граждани. И другото, на което искам да обърна внимание, е, че не можем да говорим за това, че еднаква минимална работна заплата за целия Европейски съюз би могла да повиши благосъстоянието на българските граждани, защото няма такава зависимост от уравниловката. от уравниловката. Това би могло да намали много сериозно конкурентоспособността на Източна Европа и в този смисъл България няма да има само позитиви от едно такова решение. затова Ви казах, че когато видим окончателните текстове, ще направим необходимите обсъждания и дискусии, в които, разбира се, ще бъдат включени и всички представители на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Благодаря за участието в парламентарния контрол днес.